na točku 27. a to je - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju dodatnog protokola Ugovoru o izmjeni i dopuni i pristupanju srednjeeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 783. Prijedlog akta, predlagatelj Vlada Republike Hrvatske, prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ivan Bubić državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.

O ugovoru CEFTA 2006 stupanj liberalizacije trgovine poljoprivredno-prehrambenih proizvoda između stranaka ugovora nije bio ujednačen te su stranke ugovora CEFTA 2006 započele pregovore o daljnjoj liberalizaciji trgovine poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Nakon okončanih pregovora zainteresirane CEFTA stranke su propisale dodatni protokol ugovoru CEFTA 2006 kojim su međusobno dogovorile daljnju liberalizaciju trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima odnosno uvjete trgovine koji će se kao i do sada temeljem ugovora CEFTA 2006 primjenjivati dvostrano. Dodatni protokol su potpisale Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonije, Moldavija i Srbija. Koncesije sadržane u dodatno protokolu za RH su: s Albanijom i Moldavijom se obostrano ukidaju sve preostale carine i kvote. Hrvatske ukida sve carine i kvote za uvoz i Crne Gore, a Crna Gora zadržava carine i kvote za uvoz iz Hrvatske za manji broj posebno osjetljivih proizvoda za koje će se carina smanjivati ili ukidati do 2012. godine kao peradarsko meso, mliječni proizvodi, mesne prerađevine, mineralne vode, pivo, cigarete neke vrste svježeg voća i povrća. Sa Srbijom su nakon koncesije znatno povećane u odnosu na postojeći stupanj liberalizacije trgovine dok su s Makedonijom zadržane postojeće koncesije. Dame i gospodo, tržite zemalja CEFTA je izuzetno značajno za hrvatske gospodarstvenike. U strukturi hrvatske robne razmjene CEFTA je odmah iza EU odnosno sudjelovala je s 10,31% u ukupnoj robnoj razmjeni RH u 2010. godini. Nadalje, ukupna robna razmjena u 2010. godini između RH i CEFTA-e zemalja iznosila je 2,5 milijarde eura i bila je viša za 4% u odnosu na 2009. godinu, izvoz je povećan za 4% i iznosi 1,7 milijardi eura, a uvoz za 5,4% ili 0,81 milijardu eura u odnosu na 2009. godinu. Stoga dame i gospodo, Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru donošenje Zakona o potvrđivanju dodatnog protokola ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjeeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini po hitnom postupku kako bi njegove odredbe što skorije postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH te kroz to olakšale poslovanje hrvatskih gospodarstvenika na tržištu zemalja Zakona o Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite.

funkcionira kao tranzicijski trgovinski blok, ukinuti su državni monopoli, smanjenje ili ukinute carine i carinska ograničenja i isto tako usklađuju se zakonske regulative u poticanju konkurencije. slobodnoj trgovini CEFT-e potpisali su 21. prosinca 1992. prvo Poljska, Mađarska i Čekoslovačka u Krakowu u POljskoj. Slovenija se pridružila u siječnju '96., Rumunjska u srpnju '97., Bugarska u siječnju '99., Hrvatska 6. prosinca 2002. i Makedonija 2006. ulaskom u EU otpale su i Češka, Mađarska, Poljska, Slovčaka, Slovenija, kasnije Rumunjska i Bugarska. Jedno vrijeme to je doista bilo jedno veliko područje velikih trgovinskih mogućnosti od cca 90 milijuna ljudi. Međutim, kako su zemlje ulazile u EU tako se

Zemlje potpisnice novog CEFTA ugovora iz 2006. HRvatska, Makedonija, Rumunjska, Bugarska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldova, Srbija i Kosovo od njih su Bugarska i Rumunjska prestale biti članice CEFTA-e dakle ulaskom u EU jasno imati u vidu o kojim se zemljama radi kakve su oni za Hrvatsku trgovinski partneri. Ideja o sklapanju novog i modernijeg CEFTA 2006. ugovora nastala je iz potrebe racionalizacije provedbe mreže bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini koji su tijekom godina međusobno sklopile zemlje Jugoistočne Europe. Osnovni ciljevi zamjene mreže bilatelarnih sporazuma o slobodnoj trgovini jednim jedinstvenim multilateralnim ugovorom leže u potrebi povećanja obujma međunarodne robne razmjene, isto tako povećanja izravnih ulaganja u Jugoistočnu Europu te također olakšavanje poslovanja i liberalizacija trgovine. Sve to trebalo bi doprinijeti unapređenju i jačanju ukupnih trgovinskih i gospodarskih odnosa u regiji. CEFTA sporazum iz 2006. za razliku od onog osnovnog ugovora iz '92. u potpunosti je usklađen s odredbama Svjetske trgovinske organizacije čime se željelo pomoći zemljama koje nisu članice te organizacije da što prije prilagode svoje trgovinske sustave globalnim trgovinskim pravilima. Osim uobičajenih odredbi o slobodnoj trgovini tekst pokriva i tematiku vezanu uz jačanje suradnje na području trgovine uslugama, poticanje i zaštite ulaganja te isto tako suvremene odredbe o zaštiti tržišnog natjecanja i prava intelektualnog vlasništva. Važna novost CEFTA-e iz 2006. također je detaljno razrađen postupak rješavanja sporova koji uključuju i arbitražu, a u cilju osiguravanja bolje implementacije i provedbe ugovora. Za RH sigurno je nema nekih velikih novosti u ovom ugovoru, prije svega jer smo i na pragu i završetka pregovora sa EU. Rezultat konzultacije zajedničkog Odbora ugovora CEFTA-e 2006. održano je 12. studenog 2010. u Beogradu je liberalizacija odnosa sa Albanijom dakle obostrano se ukidaju sve preostale carine i kvote u razmjeni u razmjeni poljoprivrednih proizvoda, Crnom Gorom, Kosovom, Moldovom, Srbijom i Makedonijom. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj zakon jer se njime potvrđuje Dodatni protokol Ugovoru o izmjeni i dopuni Ugovora o pristupanju Srednjeeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini kojim se propisuje liberalizacija trgovine poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Hvala lijepo.

Ugovor o pristupanju CEFTA-i. Po nama je ovaj protokol jedan logičan nastavak daljnje liberalizacije odnosa u razmjeni poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Republika Hrvatska, ovdje evo ja Hrvatska je bila zemlja koja je nakon što su osnivači CEFTA-e ušli u Europsku uniju predložila da se CEFTA ne gasi već da u CEFTA-u uđu zemlje jugoistočne Europe kao poligon za vježbanje onoga što ih čeka kada sutra postanu članice Europske unije i mislim da je dobro da Hrvatska evo sada predlaže i ovaj Dodatni protokol. Vidimo da je održan cijeli niz sastanaka u svezi sa tim našim prijedlogom, najprije u Bruxellesu, zatim u Podgorici i konačno u Beogradu je utvrđen tekst samog protokola. Hrvatska potpisuje protokol u veljači ove godine i rezultati tog protokola su sljedeći. Naime treba reći možda malo detaljnije nego što smo maloprije čuli, da postoje tri grupe zemalja, postoje zemlje popu Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova koje sa Hrvatskom potpuno ukidaju carine i kvote, postoji zatim Moldova, Crna Gora i Srbija koje i dalje liberaliziraju odnose u razmjeni sa Hrvatskom i postoji Makedonija koja ostaje u statusu koji je do sada imala, ali taj status je bio u biti vrlo povoljan i za nas i za njih jer su uistinu bili odnosi već jako, jako liberalizirani. Ono što bih možda trebalo reći, a što nismo čuli od državnog tajnika je poruka koja bi trebala ići našim proizvođačima, našim trgovcima. ovaj protokol će biti jedan dodatni pritisak na neke naše proizvođače jer će konkurencija biti jasno veća zbog cijena koje su niže u nekim nama susjednim zemljama. S druge strane to je velika nova prilika za naše proizvođače. Treba jasno prepoznati naše prednosti, treba potencirati proizvodnju upravo tih i takvih proizvoda koji će sada imati mogućnost naći nove kupce na tim tržištima s kojima uspostavljamo liberalnije odnose. I mislim da bi na taj način već iz sabornice trebala ići poruka da se kvalitetnije treba koordinirati što nam se čini u našemu klubu da ne činimo dovoljno koordinacije između politike, između proizvođača i trgovaca. Morala bi biti puno kvalitetnija, puno brža, jasno na dobrobit naših tvrtki. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvo je uvažena zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. **Buterin, Vesna (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Ugovor o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjeeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini potpisan je 19. prosinca 2006. godine, a u Republici Hrvatskoj on je stupio na snagu 22. kolovoza 2007. godine. 11. srpnja 2009. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o pokretanju postupka za sklapanje Dodatnog protokola Ugovoru o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjeeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, a prema kojemu je dogovoreno da će stranke u okviru zajedničkog odbora razmotriti i mogućnosti odobravanja daljnjih povlastica i to najkasnije do 1. svibnja 2009. godine. Stupanj liberalizacije trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima koji je sadržan u Ugovoru CEFTA 2006., između pojedinih stranaka nije ujednačen. Primjerice, Republika Hrvatska ima u potpunosti liberaliziranu trgovinu sa Bosnom i Hercegovinom, ima isto tako relativno visok stupanj liberalizacije trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima sa Republikom Makedonijom, Crnom Gorom i Republikom Kosovo, ali ima isto tako ograničen stupanj liberalizacije sa Republikom Albanijom, Moldovom i Republikom Srbijom. U međuvremenu je održano nekoliko krugova konzultacija na kojima je dogovoreno da će razmjena sa Republikom Albanijom, dakle u ovom obostranom odnosu ukinut će se sve preostale carine i kvote u razmjeni poljoprivrednih, prehrambenih i ribarskih proizvoda. Sa Crnom Gorom Republika Hrvatska ukida sve preostale carine i kvote za uvoz proizvoda podrijetlom iz Crne Gore, a Crna Gora ukida carine i kvote za uvoz proizvoda iz Republike Hrvatske osim za manji broj posebno osjetljivih proizvoda za koje će se carine postupno smanjivati do 2012. godine, kao što su primjerice meso, mliječni proizvodi, određene vrste svježeg voća i povrća itd. Sa Republikom Kosovo ukida sve preostale carine na uvoz proizvoda koji imaju porijeklo iz Republike Hrvatske. Sa Republikom Makedonijom tu zapravo postoji već razmjerno visok stupanj liberalizacije pa onda nema promjene koncesija. U odnosu sa Republikom Moldovom obostrano se ukidaju sve preostale carine i sa Republikom Srbijom dolazi do znatnog povećanja postojećih koncesija u odnosu na postojeći režim liberalizacije trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Posebno je važno naglasiti da je 27. siječnja 2011. Vlada Republike Hrvatske donijela zaključak kojim se prihvaća dakle izvješće o ovim vođenim pregovorima za sklapanje Dodatnog protokola, a 11. veljače 2011. godine potpisan je Dodatni protokol Ugovoru o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjeeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini koji se na kraju krajeva ovim zakonom, predmetnim zakonom o kojem trenutno raspravljamo, i potvrđuje. Taj dodatni protokol sadrži odredbe koje propisuju rezultate liberalizacije trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, te završne odredbe koje propisuju ratifikaciju i stupanje na snagu, ali i mogućnost privremene privremene primjene dodatnog protokola. Naravno da ću podržati donošenje ovog zakona kojim se potvrđuje dodatni protokol. Hvala. Hvala lijepo kolegice. Na redu je kolega Zdenko Franjić. Izvolite uvaženi kolega zastupniče. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče. Naravno, treba podržati ovaj zakon. Poznato je da Europska unija i počiva na temeljima slobodnog kolanja robe, ljudi, kapitala i usluga, odnosno na slobodnoj I pogotovo za razvijenija gospodarstva je vrlo važno imati veće tržište, plasirati svoje proizvode i na taj način povećavati i svoje blagostanje i bruto društveni proizvod. Međutim, u trenutku kada se ukidaju te netarifne odnosno tarifne prepreke trgovini ipak valja biti oprezan i posebnu pažnju posvetiti daljnjem razvoju i unapređivanju infrastrukture kvalitete kao preduvjeta slobodne trgovine. Uostalom i pregovaračko poglavlje 1. za pristupanje Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije se upravo odnosi na infrastrukturu kvalitete. Jer kad nemamo carinu, carinike kao branu uvozu loših roba na braniku nacionalnih interesa i kvalitete proizvoda stoji upravo ova nevidljiva fronta infrastrukture kvalitete, odnosno akreditacija, normizacija, mjeriteljstvo, intelektualno vlasništvo. Na žalost štovani gospodine državni tajniče po ne znam koji puta upozoravam na vrlo velike probleme koji se tu javljaju posebice u segmentu akreditacije. Vlada je, Vlada podstiče akreditaciju bilo umjernih ili ispitnih laboratorija kako bi se dokazala kompetentnost osoblja za provedbu određenih metoda ispitivanja i umjeravanja. Uostalom i funkcionalna infrastruktura kvalitete, a posebice akreditacija jest eksplicite i spomenuta u članku 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao preduvjet da se uopće Republika Hrvatska može priključiti u punopravno članstvo Europske unije. Hrvatski laboratoriji, ispitni, umjerni, certifikacijske kuće, inspekcijska tijela prepoznali su tržišnu vrijednost akreditacije i danas imamo u Republici Hrvatskoj oko 250 tih akreditiranih tijela za ocjenu sukladnosti. Međutim, u akreditaciji sudjeluje veći dio hrvatskih stručnjaka, eksperata, profesora, inženjera i to kao vanjski suradnici, suradnici Akreditacijske agencije. Jer bi bilo paradoksalno da Akreditacijska agencija ima zaposlen toliki broj stručnjaka. Ona mora tražiti uslugu vanjskih eksperata. Međutim, dešava se to da prilikom svake nove akreditacije premda je to plaćen posao od strane onoga koji se želi akreditirati zbog sustava Državne riznice novac ide u Državnu riznicu i ne može se iskoristiti za plaćanje ugovora ljudima koji pošteno rade svoj posao, odnosno ekspertima i stručnjacima ocjeniteljima. Tako da dolazimo do paradoksalne situacije da svaka nova akreditacija, svaki novi posao koji je u biti servis hrvatskog gospodarstva približava Hrvatsku akreditacijsku agenciju njenom financijskom slovu. I situacija je takva da će već sada u prvoj polovini godine sva ona sredstva koja su budžetom predviđena biti iscrpljena i više se neće moći plaćati akreditacije i nadzori i može se desiti da jednostavno Agencija zatvori svoja vrata. Pri tome je paradoksalno da čak Agencija radi i na dohodovnim osnovama, jer kao što rekoh ima oko 250 akreditiranih tijela koja moraju ići u nadzore itd. Prema tome, Agencija se i pokriva, dakle ne uzima iz proračuna nego i daje u proračun. Ali što više privređuje zbog ovakvog modela u biti sama sebi stvara gubitke i probleme. Sa zadovoljstvom mogu reći da je Hrvatska akreditacijska agencija bila jedna od rijetkih agencija u jugoistočnoj koja je frontalno išla u akreditaciju svih svojih akreditacijskih shema i makar je Republika Hrvatska u cijeli projekt ušla znatno kasnije od ostalih srednje europskih zemalja danas je to itekako nadoknadila. Primjerice, nama susjedna Republika Slovenija, njihova Akreditacijska agencija nema sve sheme kao što ima Hrvatska akreditacijska agencija i sad su potražili pomoć od HAA. Prilikom akreditacije medicinskih i biomedicinskih laboratorija u nekim bolnicama bolnicama u Sloveniji. Međutim, HAA je dobrano razmislila prije negoli je ušla u taj proces suradnje jer kao što rekoh svaki novi posao donosi probleme i gubitke. Poštovani gospodine državni tajniče, o tome treba itekako razmisliti. Ja znam da je sustav državne riznice donio mnogobrojne uštede i racionaliziranje poslovanja, ali ipak postoje neki izuzeci koje treba percipirati i iznaći rješenja koja će biti zadovoljavajuća. Inače makar mi širili evo zonu slobodne trgovine izgubit ćemo dakle nakon što padnu ove tarifne prepreke slobodnoj trgovini, izgubit ćemo onu branu koja nas štiti od loših roba i usluga. A također bih podsjetio da i sama Vlada u mnogim slučajevima uvjetuje akreditaciju pojedinih laboratorija, kako bi se dokazala njihova kompetencija za provođenje određenih ispitivanja, npr. u segmentu zaštite okoliša, primjerice ionizirajuće zračenje, buka, zaštita zraka, zatim zaštita hrane, primjerice sad se propisala obveza akreditacije i veterinarskih stanica, kako bi se poboljšala kontrola mesa itd., poljoprivrednih proizvoda ali svaki taj posao je jedna muka i problem kako to isfinancirati, makar su sredstva dostupna od samih onih koji akreditaciju Dakle uz suradnju sa Ministarstvom financija, Ministarstvo gospodarstva naprosto morate o tome povesti računa u sljedećih mjesec ili dva, jer prijeti potpuni kolaps sustava što se može odraziti čak i na ne daj Bože ponovo relativiziranje i otvaranje pregovaračkog poglavlja 1. Hvala. Hvala lijepo uvaženi kolega Franić. Iscrpili smo sve pojedinačne prijave za raspravu. U ime predlagača? Nema potrebe. Nema. Za zaključno. Onda ja zaključujem ovu točku dnevnoga reda. I glasovat ćemo kao i ostalim točkama kada se za to steknu uvjeti.